Уважаеми народни представители, вчера разискванията по т. 7 от програмата за периода 3-5 юли бяха отложени за уточняване,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение разискванията по тази точка да бъдат предавани пряко по Българското Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов. Моля, режим на гласуване за направеното процедурно предложение за директно излъчване на днешното заседание.

Българската национална телевизия и Българското национално радио да включат камерите и микрофоните за директно излъчване на заседанието. Уважаеми народни представители, преминаваме към представяне на Проекта за решение, внесен от народните представители Мая Манолова, Нигяр Джафер, Тунчер Кърджалиев и Емил Райнов. Кой ще представи Проекта за решение?

от Закона за здравното осигуряване Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ:

Решенията, касаещи управлението и финансирането на здравната система, се налагат едностранно от Касата, обричат на фалит болниците и отнемат нормалния достъп на гражданите до здравни грижи.

По този начин той сериозно ощети интересите на здравноосигурените български граждани. Въведените в началото на 2013 г. от НЗОК едностранно регулативни методики буквално взривиха здравната система и изкараха на протести лекари и здравни работници из страната. Нарушено е нормалното функциониране на извънболничната и болничната помощ, бюджетите на болниците са орязани драстично. Управителят на НЗОК с некомпетентните си и безотговорни действия допринесе за увеличаване на напрежението и хаоса в системата. В допълнение декларираният многократно отказ на съсловията и пациентските организации да преговарят и работят с настоящия управител на НЗОК налага незабавната му смяна в полза на диалога и нормалното функциониране на здравната система. Скъпи колеги, това са накратко мотивите, които са записани. Но аз бих доразвил темата защо стигнахме дотук. За да развия темата и по-обширно мотивите, бих се върнал в 2009 г.

Имаше Събрание на представителите, което беше от 37 души - 18 души квота на държавата, 6 души квота на общините, 6 души квота на синдикатите, 6 души квота на

Управителният съвет избираше председател на Управителния съвет, назначаваше конкурс, който избираше директор на Националната здравноосигурителна каса. През 2009 г. бившите вече управляващи ГЕРБ промениха закона, който гарантираше прозрачно управление и участие на цялото общество в управлението на Касата. Промениха го, като въведоха двустепенна система на управление – надзор, назначаван от Министерския съвет, и управител на Касата, избиран от мнозинството в Парламента. Тоест те зададоха една нова политика, наложиха един нов аршин. Когато последните няколко дни чувам протестите на ГЕРБ, че, видите ли, ще бъде махнат управителят на НЗОК, нека не забравят, че в момента всичко това се случва по закона, който те приеха. Оттук нататък минавам към по-подробно разгръщане на мотивите защо се идва до тази смяна. В момента, скъпи колеги, Касата е финансово нестабилна, а средствата в нея се разпределят без яснота, визия и готовност за прогнозиране, планиране и анализ на извършваните дейности. Към края на месец май Касата отчита средно месечно ниво на разходи и трансферите от 234 млн. лв. при 225 разписани по закон. Само за първите пет месеца Касата отчита дефицит по бюджета си от 74,5 млн. лв. или казано по-простичко, приходите са по-малко от разходите за периода. На следващо място: проблемите с финансирането показват, че в Касата не е приложена ефективна система за финансово управление и контрол за оценка на риска в системата. Апропо всички Вие си спомняте, че на второто заседание на Четиридесет и втория Парламент имахме изслушване на служебния министър и на управителя на Касата по тази тема. Той сподели тревогите от преразхода и беше обещал до края на месеца – тогава май, че ще предложи мерки за овладяване на преразхода. Такива не чухме миналата седмица и в Здравната комисия. Още повече на изслушването в Парламента чухме признания от управителя на Здравноосигурителната каса, че над 300 милиона се изразходват от болниците неефективно според анализи на НЗОК. И аз бих попитал: какво направи управителят на НЗОК, за да премахне това неефективно изразходване на 300 милиона, цитирам негови думи? Къде е упражненият контрол? Кой носи отговорност за това? Бих споделил и нещо друго, че разнопосочни и различни са правилата и процедурите на регионално ниво в РЗОК при разпределението на финансовите средства, поради което рязко е намален достъпът на хората до здравноосигурителната система. Тези правила и методики на регионално разпределение на средствата нарушават принципа за равнопоставеност на всички здравноосигурителни лица при ползването на здравни услуги. Отсъства цялостна и достоверна информация за договарянето на отстъпки от цените на лекарствата за домашно лечение. Със скандали и неодобрение премина и договарянето на списъка с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Ефектите в цените за пациентите и НЗОК остават неясни. На следващо място: изградената още през 2009 г. интегрирана информационна система на Касата през последните три години не показа напредък, дори изчезна по неясни причини възможността за отчетност, мониторинг и контрол на здравноосигурителните плащания за ефективността на ползването на обществените средства за здраве. На следващо място: това, което всички чухме дори на вчерашната пресконференция в Министерството на здравеопазването – нарушена е комуникацията в самата НЗОК между управителя и надзора. Вчера дори чухме много по-страшни неща

В контекста на изострената чувствителност на гражданското общество няма как да подминем и факта, че официалната позиция на Събора на Българския лекарски съюз е за оставка на д-р Пламен Цеков. Нещо повече, миналата седмица имаше и решение на техния Управителен съвет, че докато не се смени управителят, няма да има никакви преговори за следващ рамков договор. По дефиниция бюджетът на НЗОК, така записан в закона, е балансиран и следва да бъде разходван в цялост за здравните нужди на осигурените лица, а не да бъде пестен и прехвърлян в държавния бюджет. Това, апропо, беше потвърдено и от Конституционния съд на Република България с Решение № 8 от 4 юли 2012 г. по Конституционно дело № 16 от 2011 г., с което бе обявен за противоконституционен трансферът от 100 млн. лв. за нуждите на Министерството на здравеопазването. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че д-р Цеков остана безучастен към всички призиви да поиска изменение в бюджета на Касата и да върне 41 милиона остатък от посочените 100 милиона в Касата за здравноосигурителни плащания. Не бих се спирал на това, че през изминалото време д-р Цеков остана безучастен към призивите и опитите на обществото, дори и на депутатите от опозицията на Четиридесет и първия Парламент, да разбере какво се случи с тези над милиард и 400 млн. лв., въпреки че в качеството му на управител той много добре би трябвало да знае, че тези средства в размер на милиард и 413 милиона са трансферирани в края на 2010 г. в централния бюджет

Това би трябвало да бъде известно и от становището на Сметната палата по отношение на този трансфер, а именно отчетени са вноски по централния бюджет за текущата година, които не са утвърдени в Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. Не бих се спирал подробно на едностранно приетите методики за остойностяване и обемите на цените на медицинска помощ, които, апропо, колеги, бяха отменени на първа инстанция от Административния съд.

заплащани от бюджета на НЗОК. Напоследък се появява и нещо друго парадоксално – заплащане на надлимитната дейност без наличие на обективни показатели в кои случаи тя трябва да бъде заплатена и в кои не. Това създава предпоставки за непрозрачни практики. Бе допуснато неизпълнение на § 9, ал. 3 на Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г., а то е: няма изработени правила за условията и реда за размера на трансферите, предоставени от МЗ на НЗОК за здравно неосигурените лица за дейностите по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания, интензивно лечение, както и профилактичния преглед и изследванията за всички здравно неосигурени жени. Създаде се хаос и с методиката за договаряне на стойността до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната помощ. Поради отказ за предоставяне на информация за плащанията на договорните партньори от НЗОК, продължават да витаят съмненията за толериране на определени болници. На сайта на Касата от три години отсъстват данните за заплатени средства, начините на тяхното разпределение по направления и изпълнители на медицинска помощ. И накрая, наруши се практиката на прозрачност в дейността на институцията за информираността на пациентите за правата им на всички нива на здравноосигурителната система. Бих споделил и още един факт. Стои открит и въпросът с ефективното управление на поверената му институция с оглед рязко нарасналия щат с 350 души. здравноосигурителна каса – това е равно на едно ново разкрито министерство. Съвсем отделен е въпросът с професионалната компетентност на новоназначените, както и липсата на ясни критерии за определяне на равнището на възнаграждение на служителите. Съвсем накрая, бих искал да прочета извадки от едно писмо от министърката на здравеопазването до управителя на НЗОК: „В Министерството на здравеопазването постъпва информация за драстично занижаване на прогнозните обеми за изпълнение на болничната помощ за 2013 г. Информацията постъпва от водещи държавни лечебни заведения за болнична помощ, което предизвиква огромно безпокойство поради обстоятелството, че в тях се оказва високотехнологична, висококвалифицирана и своевременна медицинска помощ. Министерството на здравеопазването осъществява постоянен контрол и анализи на дейността на държавните болници. Освен драстичното намаление на общия финансов бюджет прави впечатление и проблемът, който се заформя заради лимитирането на всяка клинична пътека. Министерството на здравеопазването има ясна визия, че следва да се съобразява с ямките на финансовия ресурс на НЗОК с оглед запазване стабилността й. Това нееднократно съм заявявала и подкрепяла с реални действия за синхронизиране на политиката на министерството, която е подчинена на мисията за удовлетворяване потребностите на населението. Ето защо, моля Ви да приемете необходимите мерки за безпрепятственото функциониране на системата на болнична помощ, за което очаквам да бъда информирана незабавно. В случай, че Надзорният съвет не приеме незабавни действия, имам готовност за свикване на извънредно

се обърна към управителя на НЗОК с молба да изпълнява задълженията си. И естествено стигаме до логичния завършек, трети пореден министър доктор Таня Андреева, на вчерашната пресконференция да сподели абсолютно същите проблеми пет месеца по-късно. Скъпи колеги,

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Националната здравноосигурителна каса е институцията, която имайки монополни позиции, единствена осъществява задължителната здравноосигурителна дейност в Имайки предвид това и актуалната социално-икономическа конюнктура, НЗОК и управлението й по естествен начин определят и, разбира се, оказват съответното давление върху състоянието, нивото, а също и качеството на здравеопазването в България. По тази логика също така е вярно, че дефектите и недъзите на управлението, а също некомпетентните и неефективните решения на ръководството обричат здравната система в страната на неефективност и на сегашното й незавидно състояние. Като знаем кои са органите на управление на НЗОК, според членове 13 и 19 в Закона за здравното осигуряване, трябва да подчертаем, че най-голямата отговорност за Надзорния съвет носи Министерският съвет, респективно министърът на здравеопазването,

това проекторешение, защото не един и двама, включително бившият министър на здравеопазването тази сутрин подчерта, че виждате ли, Народното събрание нямало никакви аргументи, за да разглежда тази точка от дневния ред и че това решение, ако бъде прието, е уязвимо, включително и в Конституционния съд на Трябва да подчертаем, че съсубекти на здравноосигурителната система в качеството на партньори на Здравната каса са съсловните организации. Тук, разбира се, са Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Фармацевтичният съюз и пациентските организации. Свидетели сме, че през последните месеци, особено в последния месец, почти без изключение всички от тях имат упреци към управителя на Здравната каса, а някои дори безусловно отказваха каквато и да е комуникация с него и настоятелно поискаха включително и оставката му. Ние от ДПС сме склонни да приемем почти без изключение и укорителния тон на съсловните организации и нетърпимата лексика на тези съсловия, но също така и аргументите, които са в основата им, а дори и радикалния апел за оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Кои са безспорните аргументи в тази посока? На първо място, методиката за лимитиране на дейността на болниците се оказа неудачна за всички, за някои дори бих агравирал – оказа се пагубна. Регулация е допустима в здравната система, но не и краен лимит, особено по отношение на диагнози. Това е най-абсурдното нещо, което беше актуално в началото на тази година. С решение от 30 май 2013 г. висшият Административен съд отмени постановлението, чрез което се въведоха обеми и цени за медицинските дейности, едностранно определени от Здравната каса. Тук отварям една скоба, че Българският лекарски съюз обжалва това постановление, още когато беше прието, вследствие на нарушени процедури за публично оповестяване на проекта на това постановление. Имаше договореност за тези, които се интересуват от темата, с Българския лекарски съюз при преговорите за Националния

стана нарицателен образ за неефективност и абсурдност на българското здравеопазване, като и пациенти, но, забележете, и добросъвестни лекари не можеха да намерят изход от своята безпомощност и безнадеждност в тази посока. Трето, друг проблем Българският лекарски съюз го посочи като персонална вина на управителя на НЗОК, системният отказ за предоставяне на информация водеше до несигурност в системата, неясноти за финансовия статус на институцията, а оттам неминуемо тръгнаха слуховете за липса на средства и хипотеза дори за спиране на разплащанията. Този факт допълнително се агравира сред множество сигнали от болнични мениджъри. Такъв сигнал има и в сегашната Здравна комисия, и то, забележете, от забележете, от народен представител от Политическа Партия ГЕРБ. Четвърто, въвеждането на прословутите ежедневни отчети създаде условия за отказ от плащане на извършената дейност и този факт беше посочен от много директори на болнични заведения. Пето, председателят на Българския лекарски съюз

прехвърлянето на дейности към Здравната каса, но без финансово обезпечение и липсата на каквато и да е реакция от страна на д-р Цеков при поредното вливане в държавния бюджет на 40 милиона от здравно осигуряване. осигуряване. Шесто, на последния парламентарен контрол излязоха и други данни – има тревожна тенденция в преразхода за лекарства над 17 милиона, и преразхода за болнична помощ с 15 млн. лв. Лидер на пациентска организация, обяви вчера, че заради

Има дезинформация, подмяна на текстове и дори опити за измама, което беше подчертано и от оратора преди мен. Незавидно е и състоянието на лекарите по дентална помощ. Председателят на Българския зъболекарски съюз тези дни подчерта, че няма да преговаря за нов национален рамков договор, ако няма ясни правила за финансиране на денталните услуги. Припомням, че пакетът от стоматологични услуги не е променян през последните години и парите стигат едва за лечението на 20-30% от здравно осигурените в България. Последен аргумент, с който се присъединявам към тезата на д р Райнов. За мен също е изненадваща

Трябва дебело да подчертая обаче, че, ако аз бъда обвинен в предубеденост и тяснопартийно користно тълкуване на тези факти, то едва ли някой би упрекнал съсловните организации в такива пристрастия, а изводите ни се препокриват. Самото създаване и съществуване на тези съсловни организации преди време значат обективен поглед от страна на извършителите и ползващите на здравни услуги в На целия този фон прави недобро впечатление демонстрацията на желание за строга, формална комуникация

Със съжаление трябва да отбележа, че това не ползва никого по веригата от здравно обслужване на населението. Разбира се, само по себе си това държание не е повод за искане на оставка, съгласен съм с тази теза. Обяснявам си го с недобър вкус и маниери и някакъв своеобразен реактивен порив на бунтарство. Генералният извод е, че в лицето на избрания за управител на от Политическа Партия ГЕРБ д-р Пламен Цеков управлението на здравно-осигурителната система, според нас, беше съпътствано от непрозрачни, некомпетентни и неефективни решения, които задълбочиха недъзите на българското здравеопазване. За финал ще споделя нещо друго. За първи път по времето на последното правителство чух онзи безвкусен анекдот с черен хумор. Той звучи по следния начин: „Що е то здравна реформа и има ли тя почва у нас, или почвата е за пациента?”. Поради тези причини

Тук е управителят на Националната здравноосигурителна каса, но не виждам представител на Министерството на здравеопазването – министърът или поне заместник-министърът да се яви тук, така че призовавам още веднъж да ги търсят. Ако е заместник-министър, да се направи процедурно предложение да влезе в пленарната зала. Не може тази дискусия да продължава без представители на изпълнителната власт. Потърсете ги,

Само 7% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса са определени за здравеопазването във Варна и областта, въпреки че Варна обслужва пациенти от цяла Североизточна България. За сведение Плевен разполага с 15%, а София с над 25%. Това са фактите. Политиката провеждана от Националната здравноосигурителна каса е политика на геноцид спрямо българския народ. Цинизъм е да намалиш лимита за лечение на болните от рак, да определяш колко ще се разболеят и колко ще могат да се лекуват. Цинично е въобще да има лимити в онкологията, а това е така откакто лечението на онкозаболяванията беше прехвърлено изцяло от държавно финансиране към Националната здравноосигурителна каса. Дами и господа, няма лекарства за онкоболните, защото има лимит и той е все по-малък. Например Специализираната болница за лечение на онкологичните заболявания във Варна има бюджет с 1,5 млн. лв. по-малко от 2012 г., а преминалите пациенти са повече. Нереално ниска е заложената сума за лекарствените продукти за онкоболните за третото и четвъртото тримесечие за тази година. Едновременно с това се създават проблеми с фирмите доставчици. Поставя се твърде ниска цена и доставчиците се оттеглят, защото цената е по-ниска от производствената, а оттам пада и качеството на лечение. Нереално е заложен годишен прогнозен бюджет по обем дейност и стойност на разходите. Например наложеният бюджет, отново в онкологията, по клинична процедура № 7 е изчерпан до средата на месец април тази година. Неактуализираните цени на клиничните пътеки затрудняват реалното извършване на лечебната дейност и спазване на добрите медицински стандарти – предпоставка за постоянно конфронтиране на пациенти с медицинския персонал. Освен всичко това има и неадекватни действия относно финансирането на отделни здравни заведения, свързано с лични отношения и протести от страна на Националната здравноосигурителна каса. Пример са прогнозните бюджети на някои болници и медицински центрове. Липсата на диалог между управителя на Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации доведе до неподписването на Националния рамков договор от Лекарския съюз. Разруши се договорното начало. Всичко това доведе до масовите лекарски протести от края на февруари тази година, на които българските лекари отправиха едно-единствено искане,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се присъединявам и подкрепям тезите, които изложиха преждеговорившите народни представители.

Едно от тези основания е системно нарушаване на неговите задължения. Колегите преди мен бяха конкретни и посочиха не едно, а много от нарушенията, правени здравноосигурителна каса. Всяко едно от тях е достатъчно правно основание за предсрочно прекратяване на мандата на неговия управител. Аз ще обърна внимание само на едно от тях, на реализираната инициатива на д-р Цеков за въвеждане на лимит за съответните медицински пътеки в болниците, в болничната и в доболничната помощ. Това е грубо нарушаване правата на здравноосигурените лица. От друга страна то води до преразход в болниците. На заседание на Комисията по здравеопазването миналата седмица д-р Цеков представи устна справка за състоянието на Касата. Макар така представена, в този вид, от справката стана ясно, че има несъответствие между цифрите, които представи управителят, и действителното състояние на Касата. Фактът, че почти всички съсловни и пациентски организации искат оставката на д-р Цеков, е показателен за стила и метода на неговото управление. Фактът, че Българският лекарски съюз отказва да подпише Рамковия договор със Здравноосигурителната каса сочи и взаимоотношенията между тези организации. Прекъсната е всяка връзка и комуникация между Националната здравноосигурителна каса, между съсловните пациентски организации, както и между Министерството на здравеопазването. Пред медиите в телевизионно предаване господин Таушанов – член на Надзорния съвет и представител на пациентските организации, заяви, че членовете на Надзорния съвет са подвеждани при вземане на решение. Дори само едно от тези изложени нарушения дава правно основание за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Затова, уважаеми колеги, аз ще подкрепя проекта за решение. Считам, че това е правилното решение, призовавам и Вие да направите това.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Безспорно съществуват проблеми във функционирането на Националната здравноосигурителна каса. Бих казал, че тя е основният генератор на напрежението в системата на здравеопазването, поне през последните години. Този фактор ние не можем да го отминем просто ей-така. Това напрежение възниква периодично, циклично. Забелязали сме, че то се повишава в края на всяка една календарна година и обикновено в първото тримесечие на следващата. Например изчерпването на направленията за специалисти в извънболничната помощ като че ли стана един закономерен цикъл. По този начин лишаваме пациенти, които са здравно осигурени, от правото на достъп до специалисти в извънболничната помощ. Едновременно с това ги принуждаваме да заплащат посещенията си при такива специалисти поради изчерпване на направленията. Трябва да кажем, че болниците също са изправени пред заплаха от натрупване на задължения именно с въвеждането на тези задължителни лимити в тяхното функциониране пациенти, които са планови, се връщат, а болниците лекуват спешните пациенти за сметка на своя финансов ресурс. Разбира се, има и други дейности, които са игнорирани. Например за тази година за Фонд „Ин витро” за асистирана репродукция са отделени 15 млн. лв.

този проблем е напълно игнориран от Касата. За амбулаторно наблюдение на пациенти с психични заболявания и кожно-венерически заболявания са отделени за годината 1 млн. лв., 2013 г. са усвоени 146 хил. 500 лева, което е по-малко от 25%. Това наистина доказва, че в управлението на Касата съществува несистематизираност и хаос. Бяха изброени проблемите по отношение комуникацията със съсловните и пациентските организации. Въпреки всичко трябва да подчертаем, че някои непопулярни решения, като например тези над 1 млрд. лв., които бяха взети от Касата и пренасочени незнайно в каква посока – разбира се, с благословията на тогавашния финансов министър Дянков, не трябва да пропускаме и неговата роля, така или иначе показаха, че Касата в определени моменти функционира като финансова пирамида от 90-те години – събира пари, а незнайно за какво ги харчи. Затова се солидаризирам с мнението на колегите си народни представители, които говориха преди мен. някой в обществото ще се опита да представи прекратяването на пълномощията на управителя на НЗОК като политическа чистка, но мисля, че това е обективна необходимост за подобряване работата на НЗОК, за възстановяване доверието в тази институция и на диалога със съсловните и с пациентските организации. На нас, като висшия законодателен орган в тази държава се пада отговорността да вземем правилното решение, за да предотвратим сътресенията в здравната система, които биха ни очаквали още в средата на годината. Благодаря. Бойко Маринов Пенков

Господин председател, моля за удължаване времето на групата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Цеков! Предстои ни да вземем тежко и важно решение. Изразявам съжалението си, че колегите от ГЕРБ днес не са в тази зала, за да изложат своите аргументи, своите позиции и своите становища. Доктор Цеков, Вие днес нямате проблем със Здравната комисия. И да имате такъв проблем, той е най-малкият проблем. Имате сериозен проблем с с Министерството на здравеопазването, с пациентските организации, с асоциациите на болници заради лоша комуникация, отказ от диалог, желание на всяка цена да наложите някои от решенията, някои от тях – лично Ваши, и от които на всичко отгоре се оказва, че се отказвате по рано или по-късно. Междувременно обаче тези решения са подложили на изключителни изпитания здравната система. Доктор Пламен Цеков пое Здравната каса в изключително тежък момент. Нека да си спомним сериозния лекарствен скандал от средата на миналата година, скандала с бонусите, който доведе до политическото решение експертите да бъдат заменени с тежката политическа артилерия на ГЕРБ. Признавам, че доктор Цеков е добър професионалист, добър лекар, мениджър, който е ръководил общинска болница с добри показатели.

на отказване от решения, които вече бяха предложени от доктор Цеков, защото това е признание за грешка от негова страна – категорично. На първо място, от няколко дни в медиите отново се предлага идеята, това е негова идея лекарствата, особено скъпо платените лекарства, нови молекули, да бъдат заплащани от фонд на Министерството на здравеопазването. Доктор Цеков, нали Вие прехвърлите плащането на тези лекарства преди няколко години в Здравната каса?!

че „Нищо нечувано и невиждано дотук няма да се случи”, че „Нищо ново не предлагате”. Българският лекарски съюз отказа да подпише методиката. Поискаха Ви оставката на няколко техни събирания. Въпреки всичко Вие продължавахте да твърдите, че няма проблем и никога не е имало.

обемите и цените, което още повече усложни ситуацията с плащането на медицинската помощ. Има решение на Комисията за защита на конкуренцията. Вие твърдите, че това решение, което отменя методиката за плащане на медицински изделия, няма задължителен, а препоръчителен Това е Ваше тълкувание, което отново нанася щети на използването на публичните средства. Без особени усилия мога да систематизирам осем несъответствия, които са изключително сериозни, смущаващи и по никакъв начин не мога да ги отдам на нечия оптимистична нагласа, несъответствие и разноговорене, различни позиции. По Нова година заявихте, че няма излишък в бюджета на Здравната каса и в официални писма, и в отговори. Преди няколко дни заявихте, че в бюджета на Здравната каса за 2012 г. е имало 82 млн. лв. излишък, който не знаете какво да правите и как да харчите. Второ несъответствие. Казвате, че няма неразплатени средства – казахте го в края на миналата година. Оказа се, че в началото на тази година със средства от този бюджет сте сте изплатили лекарства за месеците ноември и декември 2012 г. И ако можем да оправдаем изплащането на декемврийските суми, как ще обясните плащането на 44 млн. лв. от този бюджет, натоварвайки го с лекарства за месец ноември 2012 г., при положение че твърдяхте, че няма неразплатени и няма как да направите плащанията?! Трето несъответствие. Заявявахте, че всичко е платено на болниците, а те твърдят и продължават да твърдят от началото на годината, че не им е платено. Има един абсолютен куриоз: болница твърди, че е получила 7 млн.

Още едно несъответствие. Казвате, че няма никакъв проблем с информационната система, твърдите го непрекъснато. Ежедневно Ви опровергават, че има проблем със софтуера и не може да се осъществява отчитането на дейността на болниците към Касата. Твърдите, че всичко е наред в работата на Надзорния съвет, не се нарушават законодателната уредба и редът за вземане на решения. Членове на Надзорния съвет, представители на пациентски организации, участващи в работата на Надзорния съвет, твърдят, че се фалшифицират протоколи или се подменят такива. Много сериозно нарушение, което, разбира се, трябва да бъде доказано. Твърдите, че няма проблеми с разходите, обаче изплащате 30 милиона повече в края на месец май за онколекарства, 25 милиона повече за дейността на болниците. Потвърдихте, че част от тези пари са взети от последното тримесечие от бюджета за тази година. А какво ще правят последното тримесечие? Очакваният дефицит по наши изчисления за лекарства ще бъде около 64 65 милиона. Оказва се, че има проблем с разходите. Твърдите, че няма проблем с направленията. Ежедневно сте опровергаван и от пациенти, и от колеги, работещи в извънболничната помощ, че има проблем с направленията. Твърдите, че няма проблем с прехвърляните дейности. Такъв проблем има, защото оказва се, че за ин витро – дейност, прехвърлена тази година от Министерството на здравеопазването към Касата, има разплащания само около 12%. Това е тезата и на пациентски организации. Има проблем и със заплащането на интензивната помощ. Мениджъри на болнични заведения заявиха, че тя не им е платена дори за първите месеци на тази година, а ние си спомняме как служебният министър от тази трибуна Ви молеше за още поне по 100 лв. към двойно намалените суми за изплащане на интензивна помощ. Изводите, които се налагат от само себе си, че са имаме системно нарушение в принципите на Закона за здравното осигуряване. Напомням, че той беше променен – Народното събрание да избира управителя на Здравната каса. Дали е щастливо Народното събрание днес от това, че има такава възможност? Не, защото нито прозрачността, нито работата на Здравната каса стана по-добра, защото това не попречи за последните три години в тази зала да бъдат избирани управителя на Здравната каса. На второ място, колаборацията между Министерството на здравеопазването и управителя на Здравната каса е от изключително важно значение. Изводът е, че когато и да се наруши тази колаборация, това създава сериозен проблем. Да припомням ли случая с предшественика на на д-р Цеков – представител на една и съща политическа сила, влязъл в сложни взаимоотношения с министъра на здравеопазването от същата политическа сила, и се наложи смяната и на двамата, защото те не можеха да работят заедно. Така че оправданието, че днес ние тук най-вероятно ще вземем едно политическо решение, не са аргументирани. И в други времена ние се убедихме, че лошата колаборация, липсата на диалог създават системни проблеми. Третият извод е, че методиката, прехвърлянето на дейности – нещо, което се случи и в периода на управление на д-р Цеков, може да създава напрежение. Прехвърлянето на дейности, които не бяха добре обезпечени, наруши правилата на пациентите, описани в няколко закона, да имат навременен и качествен достъп до здравеопазване. Не е важно как се казва и как ще се казва управителят на Здравната каса. Важен е стилът на управление. Този стил, който беше налаган през последните три години и половина, и половина, беше към ликвидация, към промяна на смисъла на здравноосигурителния модел в България, за да бъдем днес свидетели на това, че Националната здравноосигурителна каса по определени причини е един от най-мощните монополи в държавата ни. И за съжаление е абсолютно формално управлението и надзорът, който уж се упражняват от Народното събрание над тази институция. Аз мисля, че днес се чуха и ще се чуят още аргументи в полза на това, че в интерес на системата на здравеопазване е днес да вземем решението, което е предложено. Защото изводът е, че системата, договорните партньори и бюджетът на НЗОК няма да понесат още дълго това изпитание, на което са подложени. Благодаря Ви за вниманието. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес обсъждаме предсрочното прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Цеков. Днес предстои да се произнесем със „за“ или с „против“ неговото отстраняване. Нека да го кажа в самото начало не защото, както самият той твърди, Цеков е член или не е член на ГЕРБ, не защото ние одобряваме или не одобряваме неговите политически пристрастия, а защото господин Пламен Цеков не си върши работата като управител на Националната здравноосигурителна каса. Защото той не управлява разумно и прозрачно нашите пари парите на българските граждани, събрани от здравни вноски и предназначени за здраве, защото той не ги управлява в интерес на лекарите и на българските пациенти, така че да бъде изпълнена основната цел на здравното осигуряване, което е предмет на Националната здравноосигурителна каса, а именно, както е записано в чл. 4 от Закона за здравното осигуряване: гарантиране на свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, свободен избор на изпълнител, сключен договор с районната здравноосигурителна каса. Всъщност, уважаеми колеги, в Закона за здравното осигуряване има специално основание, специален текст, който визира случаи като настоящия. Това е текстът на чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване, който казва, че

Казвам всичко това в началото на моето изказване, защото Ви предлагам от всички аргументи и фрапантни нарушения, които бяха бяха изложени от колегите, които се изказаха до този момент, да направим следния извод – дали е налице системно нарушение на задълженията на управителя на Националната здравноосигурителна каса; дали наистина той е предизвикал и е довел здравната система на практика до финансов колапс и до финансов фалит; дали хаосът и напрежението в здравната система, включително в доболничната и в болничната помощ, се дължи на негови действия, които могат да бъдат определени като системно неизпълнение на неговите задължения; да преценим дали всички тези факти, които бяха изложени от парламентарната трибуна, имат своето юридическо основание, което да доведе до прекратяване на мандата на д р Цеков, или пък става дума, както той твърди, за една определена партийна прищявка. Нека да припомня, че според Закона за здравното осигуряване, управителят на Касата има за цел да организира и ръководи оперативно дейността на Националната здравноосигурителна каса в съответствие със закона. Целта на закона, както вече цитирах чл. 6 и чл. 4 от Закона за здравното осигуряване, е да гарантира свободен достъп на българските пациенти до медицинска помощ. Нека да преценим дали управлението на д-р Цеков е осигурило здравната система, задължителното здравно осигуряване да функционира по начин, който да осигури свободен достъп на българските пациенти до здравната система. Нека да преценим поне най-едрите факти и безобразия, които бяха изложени от колегите от Здравната комисия. Да започнем с въведената по настояване на д-р Цеков методика за заплащане на болничната помощ. Методика, която въведе според него така наречените „прогнозни бюджети”, но на практика наложи изключително строги рестрикции и лимит на бюджетите на болниците не само по месеци, а и по заболявания, по клинични пътеки. Оставям настрана опита на д-р Цеков да се прави на Господ, за да преценява кой, кога и от каква болест трябва да заболее, за да може да се лекува в системата на българското здравеопазване, но ще кажа, че по този начин, изчерпвайки лимитите на редица болници, българските граждани не получиха свободен достъп до медицинска помощ в избрано от тях лечебно заведение, защото просто в една част от населените места лимитите по определени клинични пътеки, за определени заболявания свършиха и пациентите трябваше да чакат следващия месец или да си търсят друго болнично заведение, за да се лекуват. Вторият факт, който беше изложен от тази парламентарна трибуна и който се отнася до въведената по предложение на д-р Цеков методика за заплащане на медицинските изделия. Няма да навлизам в недомислиците на тази методика – само ще кажа, че Комисията за защита на конкуренцията я обяви за дискриминационна, за такава, която препятства свободния избор на пациента на медицински изделия, което пряко противоречи и с целта на здравното осигуряване – предмет на Касата, което цитирах допреди малко. Следващото нарушение, което беше обявено от тази трибуна, следващата недомислица е именно предложението за постановление за цените и обемите на медицинските дейности. това постановление и самите обеми и цени на медицинските дейности бяха отменени с решение на Върховния административен съд поради една причина – заради нарушена процедура, заради това, че д-р Цеков не спазва закона. закона. Законът беше нееднократно нарушен и по отношение на осъществяване на договорното начало, на взаимодействието със задължителните за Здравната каса, но не и за д-р Цеков, договорни партньори в лицето на Българския лекарски съюз. По отношение упражняването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В началото ще кажа, че числата и данните изобщо, предоставени от д-р Цеков, са достатъчно оскъдни и достатъчно сериозно се разминават с данните, предоставени от изпълнителите на медицинска помощ, от болниците. Казано с други думи, едната от двете страни не казва истината – или д-р Цеков, или шефовете на болнични заведения, които твърдят, че продължават да не са си получили парите за изработеното до 31 май, май, впрочем законово задължение, което се нарушава от управителя на Касата – да се разплати до края на следващия месец с изпълнителите на медицинска помощ в резултат на предоставените от тях отчети. Очевидно е нарушаван Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса! Очевидно тежко е нарушаван, защото преразходът в средата на календарната година е такъв, че застрашава функционирането на здравната система до края на тази година. Не знам с кой от многобройните факти да започна, но най-сериозни са разминаванията по отношение на разходите за лекарства – любимо перо на Здравната каса, любимо перо – да се купуват все по-скъпи и по-скъпи лекарства. Такъв е случаят и с лекарствата за онкологично болни пациенти. Забележете, от 107 милиона планирани разходи за онкомедикаменти до момента са изразходвани 79 милиона! Сметнете, че преразходът е с повече от 30 милиона и че очевидно парите няма да стигнат. Аз лично, макар че съм юрист, бих пренебрегнала и бих махнала с ръка, ако срещу този преразход стоеше адекватно адекватно осигуряване на онкологично болните пациенти с лекарства, но анализите показват, че за много повече пари, за 30 милиона повече са купени същите по обем лекарства и са лекувани същите по брой пациенти! Впрочем пациентите заплашват с протестни действия и са напълно прави, защото Здравната каса, българската държава е длъжна да гарантира тяхното лечение. лечение. Тук проблемът е не че са похарчени повече пари, а че са похарчени за неясно защо многократно оскъпени онкологични лекарства. Впрочем, както се говори, има няколко прокурорски проверки точно по отношение на оскъпяването на някои от лекарствата, които се разплащат от Здравната каса. Преразход и недостиг на направления има и в системата на доболничната помощ. Отговорете ми: дали е в изпълнение на целта на закона лимитирането на направленията за лекар специалист и за медицински изследвания по начин, който да не позволи на пациентите да се лекуват своевременно?! В момента да си болен в България означава да изчакаш подходящото начало на подходящия месец, за да получиш направление за изследване, за да получиш направление за лекар специалист! Ти не можеш да се разболееш, когато се разболееш – трябва да се разболяваш по график и по възможност това да става в началото на месеца, за да можеш да си осигуриш достъп до медицинска помощ! Е, питам аз: това не е ли нарушение на закона? Всъщност в резултат и на лошото планиране на бюджета на Здравната каса, и най-вече на лошото изпълнение на бюджета на Здравната каса на практика е поставено под въпрос и разплащането с болниците, с болничната помощ в края на тази календарна година. Тук ще отбележа, че за октомври и ноември са заложени нулеви бюджети на болниците, като се разчита на оперативния резерв на Касата, но една по-едра сметка

Следващият факт, който беше обявен от тази трибуна и който мисля, че е изключително сериозен – д-р Цеков харчи парите на Националната здравноосигурителна каса абсолютно непрозрачно и абсолютно безконтролно! Става дума за сума над 3 млрд. лв.! Става дума за огромни пари, които не са лични на господин Цеков, за да се разполага с тях както намери за добре това са парите на българските здравноосигурени лица, които трябва да се разходват по прозрачен и отчетен начин. Няма да коментирам абсурда на поведение, при което управителят на Касата отказва информация на министъра на здравеопазването, който според закона отговаря за здравната политика на българската държава; отказва информация на Здравната комисия. Той дойде да докладва състоянието на бюджета

харчи парите на здравноосигурените лица, защото това се случва непублично и непрозрачно. На практика д-р Цеков се е докарал до състояние, в което никой, ама никой не желае да работи с него нито съсловните организации, нито Лекарският съюз, нито Зъболекарският съюз, нито българските лекари, нито пациентските организации, нито министъра на здравеопазването, нито Здравната комисия, а днес въпросът се обсъжда и в Българския парламент. питам аз: чия е грешката – на всичките законови партньори на шефа на Здравната каса или на самия шеф на Здравната каса? Всички тези лица искат оставката на д-р Цеков: иска я Българският лекарски съюз, Зъболекарският съюз, съсловните организации, пациентските организации, искат я болници, иска я Здравната комисия, искат я депутати не само в този, но и в предишния Парламент, искат я министри – не само сегашният, а и предишният. Е, питам аз: кой стои зад управителя на Здравната каса и къде са стоящите зад него сега? Със сигурност зад него не стоят българските пациенти, нито техните организации, зад него не стоят българските лекари, нито съсловните организации, зад него не стои Министерство на здравеопазването, зад него не стои Здравната комисия, зад него не стои мнозинството в Българския парламент. Единствените, които стоят зад него, са неговите съмишленички – бившата здравна министърка Десислава Атанасова и бившата шефка на Здравната комисия в Парламента д-р Дариткова, но питам аз: къде са, д-р Цеков, Вашите съмишленички и защитнички? Даже те не събраха сили и най-вече аргументи да дойдат в пленарната зала и да кажат защо стоят зад Вас. Аз мисля, че на тези въпроси трябва да си отговорите и сам. За нас става все по-ясно, че този инат да не си подадете оставката, като на практика Ви я иска цялата държава, че Вие просто имате мисия, и че Вашата мисия е да докарате до банкрут здравната система в края на тази година, да фалирате Здравната каса, да се създаде още по-голямо напрежение, ако това е възможно, в здравната система и да изкарате на улицата и лекари, и пациенти, което да се случи тази есен. И пред нас, уважаеми колеги, в момента стои точно тази дилема дали рискуваме да получим обвинението на д-р Цеков, д-р Дариткова и госпожа Атанасова или да поставим на риск живота и здравето на българските граждани, като оставим този управител на Здравната каса да продължи системно да не изпълнява своите задължения, да нарушава закона и да дофалира здравната система. Благодаря.

Не виждам заявки. Доктор Цеков, заповядайте. Имате думата.

господин председателстващ, за дадената ми възможност да взема думата. Благодаря и на народните представители, че все пак се сетиха, че и аз трябва да присъствам тук, когато се дебатира предсрочното прекратяване на моя мандат, макар че в 9,15 ч. ми се обадиха, все пак съм тук. Аз не разполагам в момента с цифрите по бюджета, защото не бяха при мен, но пък за сметка на това Вие най-вероятно вече разполагате с тях, защото Ви бяха представени. Много интересна тема, но най-вече са ми интересни мотивите и чл. 19: за системно несправяне, неизпълнение на служебните задължения, и груби престъпления и още – там някак е квалифицирано по закона. мотиви, които изречени от тази трибуна би трябвало да накарат всеки един на мое място да си направи харакири. Само че правистите знаят, че когато има мотиви, трябва да има и факти, когато има факти, те трябва да бъдат подкрепени със съответните институционални проверки, заключения и констатации и да бъдат прикрепени към мотивите. Това, което се предлага в момента на вниманието на българската общественост, не е това. Разбира се, аз знам, че не съм най-важната личност, дори не бих си и помислил и да се лаская, че в момента аз съм най-важният човек в тази държава, но когато се иска оставка трябва да е пределно ясно поради какви причини това се случва и да се даде възможност в хронология да се подредят фактите. Вие ми давате тази възможност. По закон моето задължение оперативно да управлявам Националната здравноосигурителна каса и да управлявам ресурса, който е гласуван от Националната здравноосигурителна каса, респективно бюджета, и с него да обезпеча всички дейности, които са разписани в законови и подзаконови нормативни актове. В тази връзка и съгласно тези изисквания се конструира и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, и въз основа на вече окончателно приетия бюджет се разработват методики и правила за приложение на този бюджет. Ще започна първо от методиките, които са неразделна част от реализацията на бюджета на НЗОК. Те се приемат от Надзорния съвет по предложение на управителя, след това се предоставят на министъра на здравеопазването, който ги качва публично на сайта на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане в 14-дневен срок и едва след това, ако няма възражения или корекции – ако има такива, те се правят и заминава към Министерския съвет, за да бъде обнародван. Методиките, които няколко човека преди мен коментираха, всъщност са почти непроменяни от години назад. Те са строго фиксирани, съдържат в себе си такива атрибути, че дори и да искам, аз няма как да ги променя, защото те са ми зададени от бюджета на НЗОК. След като станат факт методиките, на базата на тях ние изработваме правила, по които трябва да реализираме бюджета. Никъде в закона Никъде в закона – нито за здравното осигуряване, нито за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, нито в Закона за лечебните заведения, никъде не е регламентирано, че в изграждането на тези правила участва Българският лекарски съюз. Именно тези правила станаха повод за различията между нас и тях. Аз твърдя и сега, че правилата, които ние тогава бяхме приели, са много по-различни, много по-демократични и много по-отворени към изпълнителите на болнична помощ най-вече. Разбира се, краткият период, в който ние трябваше да ги подготвим и да ги внедрим, най-вероятно ни изигра лоша шега и ние не успяхме да убедим договорните партньори, че това е правилният начин и въпреки това някой каза, че било грешка и съм си признал. Въпреки това ние направихме корекция, която премахна онези моменти, които притесняват най-много мениджърите, но като цяло правилата в техния замисъл останаха и ги реализираме до настоящия момент. Основната философия на тези правила беше, че ние трябва да се разплащаме с болниците навреме, така както сме го правили с всички останали изпълнители на медицински дейности – СИМП (специализирана дентална помощ. Години наред болничната помощ в България заработваше повече от това, което й е предвидено по параграфи. Години наред имаше целогодишно напрежение в системата кога ще бъдат изплатени тези средства. В резултат на новите правила успяхме да създадем условия за анализ и прогноза на разходите в лечебните заведения за болнична помощ и съобразно средствата, които имаме, и възможните буфери по параграфи да се разплащаме с лечебните заведения за болнична помощ ритмично, така както сме го разписали в договорите с техните мениджъри. Към 31 май 2013 г. всичко, което е заработено от лечебните заведения за болнична помощ по клинични пътеки за медицински изделия, процедури 9 и 10 – това са „Интензивни грижи”, хемодиализа, е разплатено. Да, имаме неразплатени средства – казах го в Здравната комисия, казвам го и сега. Имаме неразплатени средства за здравнонеосигурени родилки и пациенти, лекувани по клинични процедури 9 и 10 „Интензивни грижи”, но неосигурени. Тези средства трябваше да бъдат преведени от Министерството на здравеопазването на Националната здравноосигурителна каса и ние да ги разплатим на изпълнителите. Става въпрос за около 230 хил. лв., които са за около 300 лечебни заведения – всеки има различен дял от тези 230 хил. лв. Смятам, че не са сериозен проблем в момента на системата, но каквото е било необходимо от наша страна, ние сме го свършили. Споразумението между нас и Министерството на здравеопазването съм го подписал в понеделник сутринта. Беше върнато от министерството първо аз да го подпиша, след това министърът и в момента е в Министерството на здравеопазването. Когато бъде подписано това споразумение, ще бъдат наредени средствата от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса, респективно ние към договорните ни партньори. Всички приказки, че сме ограничили достъпа на българските граждани до медицински услуги, не отговарят на истината. Всички, които са искали да се лекуват в българските болници, са получили лечение и е заплатено за него. Ви, без реплики от залата. Все пак господин Цеков има право да се защити. ПЛАМЕН ЦЕКОВ: Благодаря, господин председател. Не смятам, че трябва да се защитавам. Аз изнасям фактите такива, каквито са. Ако те бъдат защита – да. По отношение на регулативните стандарти, въведени са през 2006 г. от сегашния експерт на Лекарския съюз, тогавашен шеф на Националната здравноосигурителна каса, Димитър Петров,

и през годините, понеже е доказал относителна справедливост по отношение на гласуваните средства по параграф „Специализирана извънболнична медицинска помощ” и потреблението на населението на тази помощ, аз също го подкрепям. Нещо повече, осигурихме в началото на тази година в стартовия бюджет за СИМП близо 7 милиона повече спрямо миналата година. отчета за изпълнението към 31 май, сравнен с миналата година, ние сме дали приблизително 2 милиона повече, цитирам по памет: „Четиридесет и четири милиона лева тази година за първото тримесечие срещу 41 милиона и нещо за първото тримесечие миналата година.” Тоест за мен тезата, че сме ограничили достъпа на пациентите до специализирана извънболнична помощ, е несъстоятелна. Да, наистина ако трябва да премахнем тотално ограничението, тоест да имаме широко отворена врата, трябва да премахнем и ограничението в бюджета. имаме 178 млн. лв. годишно, трябва да ги направим 300 или 400 – не знам, никой не знае колко може да достигне сумата. По отношение на онколекарствата, много сериозен въпрос. Притеснява ме преекспонирането на темата в посока, която може да стресира онкоболните в България и допълнително да утежни и без това най-вероятно тяхното недобро физическо, а може би и психическо състояние. Защо сме заложили 90 млн. лв. миналата година? Бюджетната процедура стартира в средата на годината, тоест в този период. Тя се прави на база изпълнение за първото полугодие, прогнозираме евентуално годишния размер на бюджета и го залагаме такъв за следващата година. Миналата година на полугодието Националната за онколекарства, умножени по две, това прави 90 млн. лв. Това заложихме и ние в бюджета. Разбира се, през второто полугодие започна постепенно нарастване на консумацията на онколекарства и от 7, 8 милиона средномесечно отидохме към 10, 11 милиона. Резонно, предвид обстоятелството, че преминавайки към НЗОК на тази дейност, отпаднаха всякакви ограничения, тоест всеки български гражданин трябваше и получаваше необходимата болнична помощ

в нито един от случаите, когато сме анализирали и дебатирали ситуацията, не сме си поставяли пред нас задача, че трябва да ограничим потреблението. За нас беше важно да намерим ресурс, така че българските граждани да не се чувстват застрашени. Знаехме откъде можем да го вземем. Очаквахме преизпълнение, преразход по този параграф и още след първото тримесечие алармирах Надзорния съвет и му предоставих информация по отношение изпълнение на бюджета. Тогава отчетохме, че от 11 милиона средномесечно имаме ръст с около 3 милиона средно месечно, което на годишна база означаваше, че може би ще има около 36 милиона преразход. Започнаха проверки в онкоцентровете, за да видим на какво се дължи този преразход. Констатациите от тези проверки бяха, че зад цифрите стоят пациенти, които са получили съответното лечение. Няма да продължавам да обяснявам надълго и нашироко какво сме предприели и по отношение на онколекарствата. Ще се спра само на момента, в който при поредния дебат с представители от онкологичните центрове – национални консултанти по онколечение, и в Надзорния съвет, в резултат на дебата и предоставена от нас информация, че имаме около 10 топ медикамента, които генерират изключително висок разход за нашия бюджет, трябва да се търси евентуално помощ от държавата с формиране на отделен фонд, който да поеме само тази прицелна терапия, но не и да връщаме механизма обратно в Министерството на здравеопазването, защото си даваме сметка, че това ще е отстъпление спрямо здравето на българските граждани. Към настоящия момент защитавам тезата, че бюджетът на Касата е балансиран и стабилен. Очаквах, че в дебата днес ще има и представител на Министерството на финансите, защото това е институцията, която ни мониторира и която е напълно наясно с движението по нашите сметки, с нашите разходни пера и разходни тавани. месец май проведохме среща с Министерството на финансите, на която обсъдихме състоянието на бюджета, евентуалния преразход в болничната помощ – на какво се дължи и възможните механизми това да бъде компенсирано, и дали бюджетът може да издържи. Отчете се, че спрямо изпълнението на предходни години, ние се движим с около 2% по-долу в преразход, отколкото в останалите години. Има достатъчно пари по различните бюджетни параграфи и не се наложи да пипаме големия резерв на Касата в средата на годината, както първоначално го бяхме предвидили и заложили. Тоест към настоящия момент бюджетът от 269 млн. лв. е непокътнат и стои. Нови дейности. Някой каза, че е трябвало да се противопоставя на преминаването на новите дейности в Касата. И сега съм на мнение, и тогава бях на мнение, че всичко що се касае до лечението на българските граждани, веднъж завинаги трябва да премине в една институция, да достигне максималните си разходни тавани, за да можем да правим по-прецизни прогнози и да отговорим на очакванията на българския народ за адекватно и достатъчно лечение. Не е вярно, че имаме провал с Програмата „Инвитро”! Не е вярно! Повтарям пак – не е вярно! Ние сме разплатили толкова, колкото са заявили договорните ни партньори. Ако има финансист, който ми каже, че ние трябва да платим нещо, което не е заявено и фактурирано при нас, моля да ме обори. Не е вярно, че в интензивното лечение ние също не плащаме! Казах Ви: не сме платили само за здравно неосигурените поради вече изтъкнатите аргументи. Ваксините, които преминаха при нас, вървят по начина, по който са били и миналата година. Мога да успокоя народното представителство, а и човека, който след мен ще заеме поста шеф на Националната здравноосигурителна каса, че до настоящия момент от 35-те милиона лева, предвидени за ваксини, ние не сме изразходвали нито един лев.

договори с доставчици на тези ваксини, преминали по процедурата на голяма обществена поръчка – договорени цени, по-ниски от тези, които бяха в Министерството на здравеопазването. Това са лесно проверими, доказуеми факти, защото има подписани договори и лесно съпоставими цифри. Тоест трите дейности, които ни бяха вменени от Министерството на здравеопазването или от Народното събрание респективно, ние сме ги реализирали както е предвидено по закон, без да доведем до нарушение на тези процеси.

147 хил. лв.! Толкова са отчетени! Ако бяха отчели 200 хиляди, щяхме да им платим. Този 1 млн. лева е заложен на база изразходвано в предходната година. Това е информацията, която ми е подало Министерството на здравеопазването. По изпълнението на бюджета към настоящия момент ние нямаме сериозни притеснения. Имаме очаквания Имаме очаквания и сме декларирали къде нещата ще бъдат по-различни от това, което сме предполагали. Това са онколекарствата и болнична помощ. В частта за първичната извънболнична помощ дори имаме неусвояване на средства. Тази година там заделихме повече средства за дейност след разговори с представители на фамилните лекари и с тяхното ръководство, защото те са на мнение, че на фамилните лекари трябва да им се заплаща повече за дейност, отколкото за капитация. Тази година постепенно да прекършим тенденцията, която беше през миналите години – да се настоява непременно само за капитация, а да отидем и към реализация на повече средства за дейност, защото това е механизмът, чрез който активно се издирват пациентите и изпълнява ролята на профилактика. По отношение на цялостната бюджетна рамка. Няма нормативен документ, няма нито едно указание, нито един поднормативен документ – законов или какъвто и да е друг документ, който да регламентира дейността на Касата и аз да не съм спазил. доказаха всички институционални проверки от оторизирани от държавата органи да ни проверяват – три пъти миналата година Сметната палата. Прокуратурата, когато влязох в Касата, вече работеше по казуса за повишаване цените на медикаментите. Този процес на обследване на причините, довели до повишаване на някои медикаменти, приключи при мен и в резултат на това едно от първите ми действия беше да променим Наредба № 10, в която въведохме регламентацията, че Националната цени за онколекарства по-високи от тези, които са били договорени в Министерството на здравеопазването в предходната година. Направихме това, но ефектът, който очаквахме да постигнем, не се реализира, защото самият механизъм на договаряне и регистрация на цени в България е извън правомощията на Националната здравноосигурителна каса. Когато една фирма веднъж вече е регистрирала пределната си цена в Комисията по цени и реимбурсация към Министерството на здравеопазването и е спазила всички законови механизми, много трудно е да я накараш доброволно

За периода от година и малко повече, откакто аз управлявам Националната здравноосигурителна каса, включихме редица нови заболявания, редки заболявания, които преди оставаха извън обхвата на здравното осигуряване. В резултат на това и на тази политика тази година добавихме нови осем заболявания, които допреди няколко години беше немислимо въобще да бъдат финансирани, когато разходът за редки заболявания беше 15 милиона – сега достига 45 млн. лв. Исках днес тук да чуя от хората, вносители на искането за предсрочното ми прекратяване на мандата, да представят категорични факти, че съм нарушил някои от законите. До тук аз не видях такъв документ или такъв факт. Преминаваме на следващата тема – Надзорния съвет. Надзорният съвет се състои от девет човека – четирима представители на държавата, пет работодатели, синдикати и пациентски организации. По никакъв начин не мога да влияя върху вземането на решенията на надзорниците, поради простата причина че там има представители на различни организации с различни интереси и схващания и е обидно да се говори по техен адрес, че те са били едва ли не принуждавани от мен да вземат решения.

договорните партньори и представляват по-голям интерес трябва да бъдат качвани. Още с встъпването си в длъжност обявих, че всичко, което прави Касата ще бъде публично и ясно. съм се да спазвам това нещо. Влезте в сайта на Касата и ще видите колко много материали има публикувани, включително за бюджетните разходи по пера, по лечебни заведения глобално за миналата година.

Как се документира? Ще Ви кажа какъв би трябвало да бъде механизмът. Самосезира се Надзорният съвет по инициатива на председателя или на член от надзорниците,

изпълнил, не изпълнил. Ако не е изпълнил – защо и какви са мотивите? Нито едно такова решение Надзорният съвет не е приемал. Нещо повече, за да има по-голяма прозрачност в работата на Надзорния съвет, имах предложение залата да бъде оборудвана с микрофони, камери и синхронизиран запис, така че да няма разминаване между това, което говорят надзорниците, и това, което се пише в протоколите и от стенографите. Миналата година беше отхвърлено, но тази година, незнайно за мен, още от първото си заседание господин Таушанов каза, че не разбира документите. Аз не мога да твърдя защо той не ги разбира или каква му е подготовката, но тогава отново настоях да имаме видео и звуков запис. За мое щастие, от работодателската организация ме подкрепиха. Залата беше оборудвана, подобно на залите в Народното събрание с микрофони, с видеокамера с постоянен запис и със стенограф, който аз наех от Народното събрание допълнително, за да гарантираме прозрачност и професионализъм в този вид дейност. Моите правомощия по отношение работата на Надзора се свеждат до това да подготвям докладни, да ги мотивирам и да ги предоставям на Надзорния съвет. Оттук нататък всичко е в ръцете на Надзора и решенията, които те вземат, стават след тяхно гласуване с минимум 5 човека от присъстващите. Тоест аз нямам никаква възможност да влияя върху техните решения и никога не съм го правил, никога не съм го и помислял, защото с решенията си Надзорният съвет до голяма степен ме е облекчавал и е подкрепял моите позиции. Да, имало е случаи, когато те не са били съгласни с моите позиции, коригирали са ги, аз съм ги приемал и съм ги изпълнявал така, както са разписани. Представете ми документ, в който е видно, че не съм изпълнил решение на Надзорния съвет! Нямате такъв документ!

Що се отнася до работата ми с институциите, в продължение на една година, до идването на министър Таня Андреева, аз не съм имал никакъв проблем с комуникациите с нито една от институциите в България – нито с прокуратурата, нито с Министерството на здравеопазването, нито с Министерството на финансите. Дори когато се промени кабинетът на ГЕРБ и дойде служебното правителство, имахме среща с министъра на здравеопазването тогава. Отправи ми публична покана за среща от ефира на Българската телевизия. Видяхме се, уточнихме нещата и заработихме така, както сме работили и преди – в името на българските граждани. Няма доказателства, че аз съм нарушавал законите на България. Няма доказателства, че не съм изпълнявал решенията на Надзорния съвет. Няма доказателства, че системно не съм изпълнявал служебните си задължения, когато в разстояние на почти една година не съм излизал от Националната здравноосигурителна каса. От месец февруари досега не съм излизал нито един почивен ден. Нямам подуправител, работя сам към настоящия момент. Цялата документация минава през мен, всички подписи. И по закон е така – финансовите документи мога да ги подписвам само аз. Нямате такива доказателства.

Няколко пъти направих послание, че очевидно ние не сме от една идейна група, имаме различни схващания, макар че всички искаме да направим едно и също – да бъде добре за България, да бъде добре за гражданите, но нещата ги виждаме по различен начин. На мен ми е ясно, че трудно можем да намерим общ език, макар че в отделни срещи и разговори помежду си нямаме кой знае какви Аз не приемам и го казах: „Няма да приема за труд една година и три месеца, в който добросъвестно, съзнателно съм изпълнявал задълженията си, сега да се казва, че: вижте, системата е пред криза, защото Цеков ни управлява”. Никога системата не е имала в средата на годината разплатени 100% задължения. Никога! Върнете се назад и погледнете. Аз съм в системата на здравеопазването като мениджър от 1999 г., когато имаше бюджетно здравеопазване. След това преминахме към касовото разплащане и винаги, винаги, най-вече в болничната помощ, винаги е имало проблеми с разплащането, защото никой не може да предвиди колко български граждани ще влязат в лечебните заведения за болнична помощ. С различен успех са разплащани средствата на болниците в края на годината – понякога на 100%, понякога на 70%, имало е и години, когато това не е успявало да се случи. Средният доход на един фамилен лекар тази година, средният му приход на 1000 човека се е увеличил със 100 лева. медицинска помощ (СИМП) също са увеличени. Показват ги цифрите, а цифровата технология е уникална. Тя няма цвят, няма окраска, няма идеология. Тя говори по един красноречив начин. Не искам да влизам в политическия тон на говорене, защото не е моя работа да го правя, но но данните, които съм Ви предоставил, са същите, които са предоставени в Министерството на финансите. Те са официални, аз заставам зад тях и отговарям за тях. По повод на твърденията на работодателска организация, каквото и да значи това в областта на здравеопазването, че, виждате ли, ние сме му превели повече пари, пък на нашия сайт имало по-малко средства – една информация, която може да бъде манипулирана от различен ъгъл, в зависимост от това в кой период гледаш това, което е публикувано, и това, което си получил. Трябва да Ви кажа, че фактурите, спецификациите и окончателните сметки се подписват в регионалните здравноосигурителни каси. Това не го прави управителят на Националната здравноосигурителна каса. За да стигне за подпис до мен окончателната, глобалната сума за всички лечебни заведения, тя минава през няколко дирекции, съгласуватели и хората си слагат подписите. Когато се атакува управителят на Националната здравноосигурителна каса, хората, които правят това, трябва да си дават сметка, че той работи в екип и зад него стоят хора, които имат съдби, имат чувства, държат на професионализма си. В крайна сметка, когато нещата дойдат при мен за подпис, аз подписвам нещо, което е проверено многократно. Само за широката аудитория, като лека закачка – същият този човек, който твърди, че не му плащаме редовно, че сме му платили повече, в момента, в който бяхме в Народното събрание и тръбеше, че не сме му платили парите за месец май, спецификациите, които ни беше предоставил, бяха тотално грешни, тотално объркани. Ако аз трябваше наистина да вляза в неговия тон, трябваше да кажа: „Няма да Ви изплатим деветдесет и кусур хиляди лева, защото Вие сте ни подали грешни финансово-отчетни документи и няма да Ви платим”. Въпреки това нашите служители се обадиха на техните служители, дадоха им възможност да преправят справката и им беше изплатено в срок. Правим това с всички лечебни заведения, които имат проблеми. Няколко думи за отчитането на лечебните заведения за болнична помощ. Ежедневното отчитане откога е? Може би хората от БСП, които са участвали в управлението, знаят. То не е от мен. Ежедневното отчитане е от повече от четири години.

се появяват ЕГН-та на пациенти, които ги няма в ежедневните отчети. Изведнъж в базата данни се насипват огромно количество пациенти – 100, 200, 400. Откъде идва това нещо? Преработихме информационната система с нова функционалност и дадохме възможност да се правят седмични справки. Тогава казахме на лечебните заведения: искаме ежедневно да ни отчитате и приетите, и изписаните болни! Това е във Ваша полза, а не само за Касата, за да може ритмично, в планов порядък, да преценяваме колко пациенти са приети, какви суми са заложени, а от друга страна да можем да съкратим срока на отчетност. Сега е до десето число, мога да Ви кажа, че с новата система на отчитане онзиден, на 2 юли, имахме с достоверност, на това, което е заработено в болницата 8 дни по-рано! Сто и четири милиона заработени по клинични пътеки. Разбира се, сега текат и процедури по доуточняване. Винаги има нещо, което е забравено.

Цифрите, данните и фактите ги има, те са предоставени на Комисията по здравеопазване, дадени са на Министерството на здравеопазването, имат ги.

Вие сте взели Вашето решение и знам, че по никакъв начин няма да го променя. Ще се опитам да приключа. Няма да променя по никакъв начин Вашето мнение. Както се казва с „хладен ум и желязно сърце” ще направите гласуването. РЕПЛИКА ОТ ДПС: С Управлявал съм Касата така, че когато изляза от нея, да не се срамувам. Ще изчакам човека, който Вие ще изберете, ще му предам дейността, ще му разкажа всичко, което сме започнали и което смятаме, че трябва да се върши. Ще му предадем дейността така, както подобава на нормални хора и ще му пожелая успех. На Вас също Ви пожелавам успех. Само една дума по отношение на съсловните организации. Единствената съсловна организация, която

Всъщност тримата човека, които вчера застанаха в Министерството на здравеопазването, вървят в комплект от месец февруари. Доктор Райчинов, с цялото ми уважение към него, е

Приключвам, уважаеми дами и господа народни представители. Ако на мен ми иска оставката Българският лекарски съюз, то има основание за това, защото аз се противопоставих на неговите желания да влезе в оперативното ръководство на Касата и да дирижира нещата. Запазих я и я съхраних за този човек, който ще дойде след мен,